Hvala lepa. Besedo ima magistrica Tamara Kozlovič, izvolite. MAG. TAMARA KOZLOVIČ (PS Svoboda): Ja, hvala predsedujoča za besedo. Lep pozdrav ministru za javno upravo in državni sekretarki in ekipi iz Ministrstva za javno upravo. Tudi jaz bi začela kar s čestitko in pohvalo celi vladni ekipi, ki se je pogajala s kar 46 sindikati praktično dve leti in da smo prišli danes do tega dneva, da imamo danes zakon pred nami in da o njem lahko razpravljamo. Tako da, hvala vam, vsem državnim sekretarjem, ki so sodelovali in še bodo sodelovali na pogajanjih za uskladitev kolektivne pogodbe na stebrnih pogajanjih, ker ko smo še slišali vas še čaka. Zahvalila bi se pa tudi sindikatom. Tudi oni so svoj del opravili in in tudi v bistvu hvala njim in hvala njihovim prizadevanjem je prišlo do dogovora in do vložitve današnjega zakona. Zdaj, jaz se sicer ne strinjam z nekaterimi pred mano, da to ni plačna reforma. Jaz mislim, da to je en korak v smeri plačne reforme. Namreč 15 let ni nobena vlada ugriznila v to kislo jabolko. Jaz lahko razumem, zakaj ne? Ker verjetno ni, da se zjutraj zbudiš in rečeš, je, zdaj bi se pa rad šel pogajat s 46 sindikati. To ni enostavno delo. In v bistvu, če je vse skupaj trajalo kar od leta 2008 in danes 2024 je prišlo do enega dogovora, si lahko vsi predstavljamo za kako kompleksno nalogo gre. Tudi danes imamo tukaj zakon, ki je nek kompromis, nek dogovor, tako vladne strani kot sindikalne strani. Jaz verjamem, da če bi imela Vlada to možnost, da bi predlagala svoj predlog novega koncepta, kot smo slišali, dela v javnem sektorju in da ne bi rabila, ne vem, vprašati sindikate za mnenje ali pa da ne bi vodila socialnega dialoga, kar se seveda mi v Svobodi ne želimo, bi bila mogoče danes slika drugačna. Ker pa smo se zavezali, da bomo vodili socialni dialog, so sindikati v Sloveniji tudi pomemben subjekt in je prav, da se z njimi pogovarjamo in zato morda pridejo kdaj tudi kakšne 63. od naših, nas 90 tukaj predlagal kako drugače. Izziv je zagotovo najti ta pravičen kompromis, da bodo vsi, ki delajo v javnem sektorju dobili pravilno, pravično na drugi strani pa zagotoviti vzdržnost javnih financ. To je velik izziv. In zdaj smo poslušali pri nekaterih razpravljavcih pred mano, koliko bo ta zdravstvena, ta plačna reforma stala. Nisem pa slišala, kje bi oni vzeli. Torej, kateri plačni skupini bi oni vzeli denar, da ta plačna reforma ne bi toliko stala. Tako da, če imajo oni kakšen predlog komu bi vzeli, morda se tam najde en, eno rešitev, da kaj prišparamo, če malo karikiram. Absolutno, jaz sem ponosna, da sem lahko del tega mandata, ki v bistvu od leta 2008 bo, jaz verjamem, s potrditvijo tega zakona in še vseh aktivnosti, ki nas čakajo, v bistvu izvedel največjo reformo plač od plač od leta 2008 in absolutno se ne strinjam z nekaterimi pred mano, da ta zakon ne prinaša novosti, ki gredo v smeri učinkovitejšega javnega sektorja, prijaznejše javne uprave za mlade, prijaznejša javna uprava za tiste, ki se odločijo iz gospodarstva priti nazaj v javno upravo. Namreč, jaz v zakonu sem videla vrsto določil, ki ravno to naslavlja, je pa, je pa tudi res, da je treba povedati, da s tem zakonom se celega javnega sektorja ne bo rešilo. Ministrstvo za javno upravo aktivno pripravlja Zakon o javnih uslužbencih, ki ga bomo tudi v kratkem dobili v parlament, in tudi ta zakon naslavlja vrsto vrsto predlogov, ki smo jih danes slišali tako z opozicijske, kot tudi s koalicijske strani, tako da je v bistvu neke vrste tudi nadgradnja. Te plačne reforme o kateri danes govorimo. Sem tudi jaz vesela, prihajam iz lokalne samouprave, da se je našlo rešitev tudi za župane, kar je danes več ljudi pozdravilo in seveda, da odpravljamo vrsto anomalij, ki so nastale vse od leta 2008, ko se je žal parcialno reševalo posamezne težave ali pa interese posameznih poklicnih skupin. Zato jaz pravim tako, za razliko od nekaterih pred mano, da če prihodnje vlade ne bodo naslavljale parcialno posamezne interese poklicnih skupin, potem morda čez 15 let ne bo potrebno sprejemati ponovno takega zakona, ki bo vse te anomalije, nepravičnosti reševal. Pomembno je, da se v našem sistemu ne dela izjem, ker to upam, da nas je vse že izučilo od leta 2008, ko so se te izjeme uvajali, da to prinaša samo en kup demotivacije, slabe volje in posledično verjetno vpliva tudi na učinkovitost in storitve, ki so jo deležni naše državljanke in državljani. Kot rečeno, ker gre za kompromis med vlado in sindikati, je res, da današnji zakon jih vse anomalije ne odpravlja, ne rešuje, kar pa ne pomeni, da se ta Vlada teh pomanjkljivosti ne zaveda. Jaz verjamem, da do konca mandata se bodo pogovori tako s sindikati, kot z vsemi deležniki še nadaljevali in da se bo postopoma tudi še kakšno stvar, ki jo mogoče danes, danes obravnavani zakon nam ne rešujejo. Absolutno delim tudi jaz mnenje nekaterih poslancev pred mano, da bi bilo prav, da v javnem sektorju nagrajujemo res učinkovitost, delovno strokovnost javnih uslužbencev in vsi, ki delajo v javnem sektorju in tudi njihovo odgovornost, kar ni vedno enako za delovno dobo, ki jo nekdo ima ali ki jo preživi v javnem sektorju. In tudi mene to, ko prihajam iz lokalne samouprave, ko sem to videla, da je recimo kakšen mlajši, s kakšno leto manj delovne dobe 64. TRAK: (NB) – kot kakšen starejši, pa je ta mlajši bistveno več prispeval v učinkovitosti, storilnosti občine v kateri sem delala, me je na nek način zabolelo, zato sem vesela, da danes obravnavani zakon to naslavlja, torej, da je napredovanje v prvih desetih letih aktivneje, in potem kasneje v daljšem časovnem obdobju se to napredovanje zmanjšuje, da lahko ti nekoga, ki pride v sistem javne uprave, ga lahko z dodatnimi razredi nagradiš. Vesela sem tudi mehanizma spregleda izobrazbe, kar sploh recimo na področju informacijsko-komunikacijske tehnologije bo zagotovo dodana vrednost celemu javnemu sektorju in nenazadnje tudi tistim, ki že danes delajo v javnem sektorju, pa imajo ogromno znanja in izkušenj in dejansko predstavljajo dodano vrednost, pa imajo recimo samo srednjo izobrazbo, se jih bo tokrat lahko tudi nagradilo v skladu z njihovim delom oziroma tem prispevkom, ki ga že leta in leta vlagajo. Vesela sem tudi, da zakon torej torej postavlja temelje, da ne bo nihče plačan manj kot je minimalna plača, na kar se bodo vezali tudi vsi dodatki. Torej, že iz tega naslova bo ta plača nekoliko višja in se mi zdi, da to je edino pravilno in hvala bogu, da se je to, za to s tem zakonom rešilo. Zdaj, ker je to splošna razprava, verjamem da bomo na odboru še podrobneje razpravljali tudi o posameznih členih ali pa tudi o vseh predlogih, ki jih zdaj poslanci prejemamo na elektronska sporočila. Zdaj, vsak sindikat, normalno je, se bori zase, za svojo poklicno skupino, ki jo zastopa, zastopa, bi pa rada komentirala predvsem to, kar je bilo večkrat omenjeno, zdravstvo. Zdaj ne vem, nekdo, ki se aktivno pogajanj ne vključuje in ne sodeluje, ne predlaga rešitev in izboljšav. Mi je seveda nenavadno, da zdaj izraža nezadovoljstvo nad plačno reformo. Namreč, če ne sodeluješ, ne želiš prispevati, se mi zdi prav, da tudi potem ne kritiziraš nekaj pri čemer nisi sodeloval, pa si bil vabljen k sodelovanju. Tako, da jaz Ministrstvu za javno upravo in celi ekipi želim še uspešno delo, še ni končano, še vas čakajo ure in ure pogajanj, dogovarjanj, ampak jaz verjamem, tako kot je vam do sedaj ratalo, da vam bo še naprej in tukaj veliko sreče vam in tudi sindikatom in ne nazadnje vsem javnim uslužbencem, ki bodo deležni rezultatov vaših dogovorov.

Govorimo o izjemno pomembnem zakonu, ki je začel veljati leta 2008, že ob prvi prevedbi, takrat ko smo se pač uslužbenci srečevali s tem kako prevesti plače, so se pojavile anomalije. Danes je preteklo že skoraj 16 let od tega, takrat smo opozarjali na zadeve in danes končno, lahko rečem, smo pred tem, da začnemo se pogovarjati o novem oziroma o skupnih temeljih Zakona o sistemu plač v javnem sektorju, kar je absolutno en velik uspeh za to vlado, pristojno ministrstvo in vse ostale pogajalce, to so potrebne spremembe, o katerih smo že govorili tako leta 2008¸, predvsem pri strokovno-tehničnih delovnih mestih po plačnih skupinah, kjer se je pojavljala anomalija. Z leti seveda je v plačni sistem bila vnesena še večja zmeda, kajti posamične skupine so zahtevale svoje in bili smo deležni parcialnih rešitev in prišli smo do res nevzdržnega 65. TRAK: (SC) – 15.20 Seveda pa je bil ta sistem plač v javnem sektorju, uveden z namenom zagotoviti enotnost in preglednost plačnih razmerij. Seveda v prioriteti, v osnovi je bil to dober namen. Seveda pa smo videli, da so se se pokazale številne pomanjkljivosti. Seveda pa je ključna pomanjkljivost bil tudi togost sistema in tudi nagrajevanje glede na dejanske dosežke posameznega javnega uslužbenca. Seveda se javni sektor v zadnjem času srečuje s pomanjkanjem kadra, čeprav bom rekla, se malce sprašujem, kako s pomanjkanjem kadra, kajti na razpise se prijavlja izjemno veliko število ljudi, oseb? Niso izbrani in nekako se potem preusmerjajo eni iz enega ministrstva na drugo. In tu se mi zastavlja vprašanje, kako privabiti večje število ljudi in bolj, bom rekla, sposobne kadre? nam sedaj se dogaja sledeče: da zaposleni iz javnega sektorja odhajajo v zasebni sektor, kajti tam so dosti boljše nagrajeni. In verjamem, da ta Zakon o sistemu plač to naslavlja, da bomo več ljudi zadržali v samem javnem plačnem oziroma v javnem sistemu. Seveda prednost plačnega sistema, o katerem danes govorimo je ena zame ključnih, da v bistvu nimamo več nižje plače od minimalne in tudi večja fleksibilnost. Večja fleksibilnost se mi zdi izjemno, izjemno pomembna. Kajti, nadgraditi nadpovprečne rezultate posameznega javnega uslužbenca je ključna. če imaš vzvode kako nagraditi in lahko tega delavca nagradiš, potem imaš tudi uspehe v samem delovnem kolektivu velike. Se pa seveda lahko na tem mestu tudi pojavi nevarnost, da se bo prišlo tudi do subjektivnih odločitev. Ta sistem, ki ga imamo sedaj je bil izjemno subjektiven. Hvala bogu, ta predlog, ki ki je v posameznem členu opredeljen, bo pa možnost nagrajevanja opredelil glede na dosežene rezultate oziroma realizacijo nalog, kar se mi zdi izjemno, izjemno pomembno. Seveda ta zakon oziroma ta temeljna izhodišča Zakona o sistemu plač v javnem sektorju prinašata dodatne pritiske na proračun. Že danes je sicer proračun izjemno obremenjen z deležem javnih sredstev. Jaz upam, da v bodoče bo ta ta pritisk tudi dolgoročno vzdržen, da ne bomo prišli spet do raznih ZUJF-ov, katerih smo bili deležni že v preteklosti in so pustili negativne posledice na vse ravni. Seveda spremembe plačnega sistema bodo imele tudi pomen na zaposlene v javnem sektorju. Še posebej za mlade bo to pomenilo večjo možnost za napredovanje in pridobitev višjih plač, če bodo seveda to izkazali s svojo realizacijo delovnih nalog, kar je bilo že danes kar nekajkrat omenjeno. Seveda, to bo povečalo motivacijo in pripeljalo tudi do večje učinkovitosti delovanja javnega sektorja. Seveda tako za družbo kot tudi celoto bo izboljšanje plač v javnem sektorju pomenilo lahko tudi boljše storitve, večjo učinkovitost javne uprave. Vemo kaj se je dogajalo v času stavke na upravnih enotah. Storitve so bile okrnjene in seveda bolj motivirani zaposleni bodo lahko prispevali k hitrejšemu in kakovostnemu izvajanju storitev. Seveda tukaj bodo pa deležne državljanke in državljani, kajti kakovost se lahko vsem skupaj izboljša. In če še zaključim. Ne glede na vse spremembe Zakona o sistemu plač v javnem sektorju, ki so nujne, trenutni sistem ne zagotavlja dovolj fleksibilnosti in pravičnosti. Bodo prinesle te spremembe, o katerih danes govorimo: bolj motivirane zaposlene, izboljšala se bo konkurenčnost javnega sektorja, prispevalo se bo pa tudi k bolj učinkovitemu delovanju javnih sredstev.

je bilo veliko govora, predvsem s strani županov, danes smo dobili dopis skupnosti občin Slovenije, ki opozarjajo na neke pomanjkljivosti oziroma anomalije in verjamem, da v nadaljnjem postopku bodo tudi te stvari razjasnjene in da bomo naredili sistem takšen kot se šika in da bodo vsi skupaj na koncu zadovoljni, naš javni sektor, ki je za ljudi tudi pripeljali do boljšega učinka. Hvala lepa. Hvala lepa. Besedo ima poslanec Anton Šturbej, izvolite. ANTON ŠTURBEJ (PS SDS): Predsedujoča, hvala za besedo, spoštovani minister. Kot danes razpravljamo o Zakonu o skupnih temeljih sistema plač v javnem sektorju, kot vsak temelj, ki je trden in pa nekako stabilen, je tudi plačni sistem ena od tistih za pošteno delo, pošteno plačilo. sistemsko prenovo je pač potrebno tudi spremljati mogoče situacijo na daljši rok, ker pa verjamem, da tudi med vami je dosti tistih, ki ste že dalj časa v nekem sistemu, vidite ta prehajanja iz javnega sektorja tudi v zasebni sektor. Tukaj bi mogoče bilo potrebno poudariti tudi to, zakaj. Zakaj iz javnega sektorja v zasebni, ker se dejansko tu izrablja tudi določena delovna sila v javnem sektorju, kar je značilno, neka dela za uradnike in se pač nekako določeni

določeni ljudje zapuščajo sistem javnega sektorja in se pa prilagodijo in pa izobrazijo tudi zunaj javnega sektorja pač, v zasebnem sektorju. Tukaj tudi, če spremljamo, kdo med delavci iz javnega sektorja zapušča našo državo. Zapušča jo tisti, ki ima določeno stroko in ga v tujini z lahkoto zaposlijo. so med njimi tudi tisti, ki niso zadovoljni s plačnim sistemom, ki ga pa oziroma na teh zdaj temeljih, kot sem prej omenil, je treba spremeniti. Glejte, poznam zdaj enih nekaj ljudi, ki so zapustili našo državo. Zobozdravnik, mlada zobozdravnica ne more delati za 990 ali okoli 1000 evrov neto prejemkov. Zato so tudi, nekako pozdravljam te napore za spremembo plač v javnem sektorju tudi iz tega naslova, da nekako začnemo spreminjati svojo miselnost in da dejansko bo bo potrebno popraviti ta plačni sistem in pa nagraditi pridne in pa delovne, sposobne, da bodo ostajali, ne samo, da bodo prehajali med sektorji, ali pa v gospodarstvo, ampak da bodo tudi nekako ostali v naši državi in to stroko, ki jo imamo, da jo zadržimo, ker dejansko vsi izobraženi, ki jih je izobrazila naša država, zapuščajo našo državo in pa zastonj kader dobijo neke zahodne države. To je en problem. Drug problem, če pogledamo tudi to zadevo okoli stroškov, življenjskih stroškov. Nekako statistika ne zazna vseh stroškov. Ena dobra oddaja je bila pred časom, da dejansko lahko neko zadevo kupimo nekje uradno za 10 odstotkov nižje, kot jo lahko kupimo nekje na trgu, ki dejansko nekdo nekaj ponuja. Ampak življenjski stroški so bistveno višji od tistih, ki jih nekako statistika zazna in zato so tudi na teh področjih potrebne neke spremembe, ne da samo bomo plače nekako uredili, ampak da ne bodo toliko vplivali ti zunanji vplivi potem tudi na plačo. Potem lahko ta plačilni sistem nenehno posodabljamo, ampak ga (Nadaljevanje) ne bomo zadovoljni. Kar se tiče določenih sektorjev ali pa skupin, kot je pod C3 in C4 Slovenska vojska in Slovenska policija, je tudi potrebno recimo se zamisliti nad tem, da odhodi iz policije tudi zaradi nižjih osebnih dohodkov zapušča veliko število policistov svoje vrste. To ne pomeni samo slabe plače, slabi odnosi, slabi delovni pogoji in vse ostalo, na kar tudi ta plačni sistem nekako odgovarja v teh razno raznih dodatkih in pa tudi tudi nagrajuje neko odgovornost in pa, naj bi nagradil tudi tiste, ki so malo bolj pridni. To, kar se pa tiče potem tudi Slovenske vojske, bi pa mogoče bilo kazalo tudi, da se oba sindikata usedeta dol z Vlado in da se pogovorita tudi o plačnem sistemu v Slovenski vojski. Vemo, da danes se Slovenska vojska ne sme pogajati oziroma ne sme na ulice, ampak da nekako njihove plače ureja Vlada z uredbo, tako da bi tudi tu kazalo, da v kolikor se je uskladilo določen del plače s 46. sindikati, da se tudi splača potruditi še s temi sindikati, kot je Sindikat vojakov Slovenije in pa Sindikat MORS. Torej, izzivov je kar nekaj in pa potem še mogoče tudi, da se pogovori glede pravzaprav sindikatom občinskih redarjev, ki imajo tudi pomisleke glede minulega dela in pa drugih dodatkov na stalnost in podobno. Torej nekaj teh sindikatov je ostalo zunaj tega pogajanja oziroma še niso podpisali, da se potem pristopi tudi k ostalim pogajanjem, kar se tiče podpisa kolektivne pogodbe.

Se pa zavedam, da nas čaka še kar nekaj dela, da pridemo do končnega cilja. Še posebej sem vesel, da je uspel dogovor glede ukrepa, ki smo ga v Levici šteli kot enega naših ciljev v tem mandatu in ureja položaj več tisoč delavcev, ki še vedno prejemajo osnovno plačo. Ki je nižja od minimalne in za vse te se postavlja osnovna plača od tu naprej kot minimalna s tako imenovanim enka je minimalka Največ in takoj bo plačna reforma prinesla torej najslabše plačanim delavcem, ki so trenutno uvrščeni do 25. plačnega razreda oziroma prejemajo minimalno plačo z doplačilom ali brez. Prenovljena plačna lestvica se bo s 1. 1. 2025 torej začela s prvim plačnim razredom v višini letošnje minimalne plače, ki je nekje med 25. in 26. plačnim razredom trenutne lestvice. Torej s 1. januarjem si lahko vsi zaposleni, ki danes prejemajo osnovno plačo nižjo od minimalne, obetajo ne le višje plače, ampak tudi konec tega plačnega sistema v katerem je 25 najslabše plačanih razredov prejemalo osnovno plačo nižje od od minimalne. Zdaj, da gre za res veliko delo, ki je bilo opravljeno, priča dejstvo, da so se od vzpostavitve plačnega sistema v javnem sektorju leta 2008, da se od takrat te njegove posodobitve resno ni lotil nihče in smo imeli včeraj in imamo danes še vedno plačni sistem, ki je nepravičen, razsut in v katerega se je posegalo parcialno in povzročalo nove in nove nesorazmerno. In še enkrat izražam, zadovoljstvo, da se je tega lotilo, ker za to je bil potreben določen pogum, verjamem pa, – 15.35 (nadaljevanje) vse, kar je potrebno v smeri, da pridemo do končnega cilja, ker gre res za prvo etapo in je zelo pomembno tudi nadaljevanje: predvsem kdaj in kako se bodo zaključila pogajanja o uvrstitvah delovnih mest v ostale plačne razrede. Zelo pomembno pa je še nekaj, in sicer to, da teh dvigov plač ljudje ne bodo nosili kot breme - tukaj imam v mislih zlasti na plačila vrtcev, domov za starejše, ker vemo, da se po navadi, ko se zvišajo plače, avtomatično potem zviša oskrbnine in tako naprej.

Lep pozdrav vsem prisotnim! Pred dobrim letom in pol, 9. februarja, je predhodnica sedanjega ministra predstavila izhodišča za spremembo plačnega sistema v javnem sektorju, pred dobrim letom in pol. Med temi izhodišči so bili nova plačna lestvica, vzpostavitev plačnih stebrov - tukaj v Slovenski demokratski stranki, kot je bilo povedano že v stališču naše poslanske skupine, smo videli nekako štiri logične stebre (šolstvo, drugi steber, zdravstvo, socialno varstvo in vse kar sodi v ta sklop) - varnostni del, policija, vojska, civilna zaščita, reševalne službe in tako naprej in administrativno upravni del aparata in to bi bila neka logična shema prenove tega sistema. In je izpostavila takratna ministrica 3. točko prevetritev sistemov napredovanja in nagrajevanja. In potem tudi obrazložila ta tri izhodišča in to, kar imamo danes na mizi in o čemer danes razpravljamo, je svetlobna leta daleč od teh napovedi. Svetlobna leta daleč. To, kar imamo danes na mizi in o čemer govorimo oprostite, ni nobena reforma plač in plačne politike v javnem sektorju. Ta reforma bo odnesla ogromna javna sredstva, ne bo pa prinesla bistveno boljših in bistveno bolj kvalitetnih storitev in v enem delu javnega sektorja bo povzročila velikansko nezadovoljstvo. Da ne govorim o tem, da je takratna ministrica februarja 2023 učinke ocenila na približno 650 milijonov evrov. Po letu in pol so se povečali za več kot dvakrat, na milijardo in pol. Milijardo 600 milijonov. Ob tem, da so se seveda makroekonomske razmere v tem obdobju bistveno, bistveno poslabšale in da ni nobene svetle točke, da bi se v naslednjem letu, letu in pol začele izboljševati. takrat je ministrica tudi povedala, da bo plačna reforma usmerjena v to, da bi plačni sistem postal privlačen za mlade iskalce zaposlitve pa tudi za visoko usposobljene kadre. Izhajajoč iz tega, je dejala, je v izhodiščih predlagana nova plačna lestvica, ki predvideva najvišje zvišanje plač v najnižjih plačilnih razredih, kjer svojo karierno pot začenjajo mladi. In kaj imamo danes na mizi? Ali imamo res najvišje zvišanja plač v najnižjih plačilnih razredih. Kdo so torej zmagovalci te plačne reforme? Tukaj so, glejte: predsednik Vlade, predsednica države, predsednica Državnega zbora, poslanci, ministri, župan Ljubljane, absolutni zmagovalec predsednik korupcijske komisije, njegova plača se povišuje za plus 76 odstotkov, drugi za njim, župan Ljubljane na 8072 evrov za 68 odstotkov, prej omenjenim funkcionarjem izvršilne in zakonodajne ter pravosodne veje oblasti pa za plus 45 odstotkov. Se pravi za nekaj 1000 evrov mesečno vsem od teh. kdo so poraženci te reforme? Tisti, ki jih je vaša predhodnica omenjala. Tisti, ki vsak dan rešujejo človeška življenja in pri tem tvegajo svoje lastno življenje, ker jih svobodnjaška vlada ni sposobna niti pravno zaščititi pred temi nevarnostmi. Spomnite se pred leti v Izoli je nekdanji udbaš ustrelil tako zdravnika urologa kot policista sredi bolnice in pred dnevi ste vi zavrnili možnost, da bi bili ti ljudje dodatno in bolje zaščiteni preko spremembe kazenske zakonodaje. To je vaša svobodnjaška politika. Ne da jim ne privoščite višjih plač, ki jim jih zvišujete,

poslance na minimalce, danes vidimo, da se s tem več ne strinjajo. Dober, dober napredek v vseh teh letih. PODPREDSEDNICA NATAŠA SUKIČ: Spoštovani, tudi vas opominjam, nehajte manipulirati z izjavo nekdanje poslanke, ki je bila njena lastna izjava, to ni poslanska izjava Poslanske skupine Levica. Tako da nehajte manipulirati. Hvala lepa. ZVONKO ČERNAČ (PS SDS): Jaz bi vas prosil, da me več ne prekinjate, in da vi ne manipulirate, kar ves čas počnete. Zdaj vem, da vas te izjave bolijo, nekdanje vaše poslanske kolegice. Takrat jim niste nasprotovali, z njimi ste se "Quitacet concentrevide tir" molče strinjali. Torej bistvo, tudi funkcionarji seveda si zaslužijo primerne plače. Vprašanje pa je, kdaj in na kakšen način. Verjetno si zaslužijo nek osnovni okvir plače, tako kot vsi ostali in en del, ki je vezan na to, kako uspešno opravljajo funkcijo oziroma kako uspešno vodijo državo. In ta del bi moral biti večji, ta osnovni pa manjši oziroma bi moral stati približno tam nekje, kjer je danes, in nič višji. In ta, to vaše zavajanje, da se bodo itak najvišjim funkcionarjem poslancem, ministrom, predsedniku Vlade, predsednici države in tako naprej povečale z naslednjim mandatom je navaden blef, oprostite. Ta vaša plačna reforma naj bi se uresničila v treh letih, začela naj bi se 1. januarja prihodnje leto. Volitve, tudi če bodo redne, bodo najkasneje v letu in pol marca 2026. Torej v času tega usklajevanja in to nič ne pomeni, to je samo zavajanje javnosti, ker veste, da je to zelo občutljiva točka za ljudi. Zakaj pa je občutljiva točka za ljudi povišanje plač javnim funkcionarjem? Zaradi tega, ker niso zadovoljni z upravljanjem države. Niso zadovoljni s tem, kako upravljati te sisteme, ker to, kar počnete, ne pomeni, da bodo ti sistemi delovali bolje in bolj v prid ljudem. Torej, v kolikor bi bilo upravljanje dobro, potem tudi nobenega revolta glede morebitnega povišanja plač v tem delu ne bi bilo, seveda ob predpostavki, da bi se najprej ustrezno povišale plače tistim, ki vsak dan rešujejo življenja in ki so, oprostite, po šestih letih šolanja na medicinski fakulteti, po sekundariatu in po šestih letih specializacije, ko je ta človek star tam nekje med 33 in 35 let, znaša njegova plača med 15 in 20 evrov na uro. In to vi zdaj povečujete za nekaj desetin evrov na uro. Torej ta plačna reforma ne gre v smer boljšega plačila tistim, ki so podplačani in ki iz sistemov zaradi tega odhajajo. Ne gre v to smer. In tudi ne gre v smer izboljšanja javnih storitev, zaradi tega jo je potrebno bistveno popraviti. Vzemite to kar je vaša ministrica povedala pred letom in pol in sledite temu, pa mogoče boste prišli na pravo pot. Vse poslanke in poslance naprošam, ni vas več ostalo dosti za razpravo, da nadaljujemo s spoštljivim načinom razpravljanja, kot je bilo do seveda poslanca Černača, ki pač zmeraj začini zadeve v tem Državnem zboru. Tako da naslednji ima besedo

na podlagi katere določbe Poslovnika ste si privoščila izjaviti to, kar ste pravkar izjavila? Vi nimate kaj komentirati, kako jaz razpravljam ali katerikoli od poslancev v tej dvorani. Tam ste za to, da v skladu s Poslovnikom vodite sejo, Moj proceduralni predlog je seveda, da spoštujete Poslovnik, vodite sejo in ne razpravljate iz mesta, kjer mu razprava ne gre. Enkrat ste si že sama sebi izrekla opomin, tako da vam predlagam, da si ga ponovno izrečete, ker ste prekoračili določila tega Poslovnika. Kaj nekdo pove in če vam to ni všeč, oprostite predsedujoča, to ni vaša stvar. Nikjer nisem bil do nikogar žaljiv, navedel sem gola dejstva, gola dejstva, ki jih je mogoče dokazati, in povedal tudi zakaj ta plačna reforma ne bo prinesla ustreznih učinkov,

spoštovana podpredsednica oziroma predsedujoča tej seji. Jaz vas pa resnično prosim, da še naprej opozarjate kolega Černača. Kolikor sem videla je kazal mojo sliko in nekaj vzklikal, da se mi bo ne vem koliko dvignila plača. Jaz o tem ne bi vedela nič, pravzaprav, kolikor je meni znano, v tem mandatu, mojem lastnem, to se pravi, mojem, mojem, ne govorimo o funkciji, se meni plača ne bo dvignila niti za evro,

da kolega Černača še naprej opozarjate na njegove manipulacije, na njegove laži, in na tem, da maha tukaj z nekimi publikacijami in kaže slike drugih poslancev in govori stvari o katerih očitno prav nič ne ve. Hvala lepa. Saj v imenu etičnega kodeksa in v imenu zaščite integritete tega najvišjega zbora, bom seveda opozarjala na vsakršne tovrstne manipulacije in agresijo, ki jo nekateri poslanci, na žalost izkazujete, tako da, za to gre. Počasi je treba zaščititi integriteto tega Državnega zbora in žal se pri vas, kolega, zmeraj zatakne. Kolegica Godec, izvolite. Ja, pa dajmo, ne. Predsednica privihra in odvihra. Niti ni v dvorani, ko bi lahko poslušala tudi moje odzive na njene besede. Glejte, to ni bil proceduralni predlog, predsednica ni dala nobenega, po nobenem členu, govorila je mimo Poslovnika, ki lahko govori poslanec samo o točki dnevnega reda, proceduralnega predloga ni bilo, zato predlagam, da se njej da opomin, in če misli predsednica Državnega zbora, gospa predsedujoča, takole privihrati in odvihrat iz dvorane, potem je res potrebno zaščititi integriteto poslancev, ampak ne teh poslancev, ki privihrajo in odvihrajo, ampak tisti, ki so v dvorani in razpravljajo v okviru točke. In, torej vaša naloga je, da opozarjate tudi na takšne zadeve in po Poslovniku, po 19. členu, ste predsedujoči tisti, ki vzdržujete red in mir v dvorani, in ne predsednica Državnega zbora, ki privihra in odvihra, in se spravi v bistvu na poslanca, ki razpravlja v okviru točke. Tako da, predsedujoča, moj predlog je, da po 19. členu Poslovnika v Državnem zboru vzdržujete red in mir v dvorani, pri vseh poslancih enako. Se trudim spoštovana kolegica, ves čas vzdrževati red in mir, in pa predvsem en spoštljiv nivo in to je to, kar se pravzaprav trudim in me v tem primeru res ne zanima iz katere strani prihajajo poslanci. Ne. Je pa Pandorino skrinjico danes na žalost odprl kolega Černač, ki bi ponovno rad verjetno imel proceduralni predlog, ki upam, da bo proceduralni predlog, ker če ne vam bom ponovno vzela besedo. Izvolite. Ja, glejte, predsednica Državnega zbora je očitno, nekako, deluje kot nek policaj v svoji dvorani, v svoji sobi in potem, ko sliši, da se jaz oglasim k besedi, postane malo bolj pozorna in pride odpovedati svoje. Torej zlorabila je Poslovnik, to veste, zlorabila je Poslovnik, ga zlorablja tako in tako na vsaki seji, ampak zdaj vi vodite sejo in zdaj ste vi odgovorni za spoštovanje Poslovnika, zaradi tega ji morate izreči opomin v kolikor seveda ravnate do vseh poslank in poslancev enako. Rekli ste, da se zatika, ko jaz razpravljam. Glejte ne zatika se, ko jaz razpravljam, zatika se, ko vi vodite sejo pa ko vodi sejo predsednica Državnega zbora. Zanimivo, da se pri mojih razpravah ne zatika, ko vodi sejo neka druga predsednica Državnega zbora in tudi podpredsednik... Prosim, da me ne prekinjate...

Hvala. Torej, glede na vse kar je bilo tukaj izrečeno in glede na to, da jaz z ničemer nisem kršil nobene določbe 71. TRAK: (SC) – 15.50 (nadaljevanje) Poslovnika, da sem razpravljal v okviru točke dnevnega reda, verjamem pa, da resnica boli. Pričakujem, da boste predsednici Državnega zbora, ki je zlorabila poslovnik, izrekli opomin. Vam izrekam opomin, ker dejansko greste čez vse meje etičnega ravnanja v tem Državnem zboru. Nadaljujemo, magister Darko Krajnc, izvolite. Hvala predsedujoča. Sem vesel, da ni 2 uri pavze. Po tako agresivnem, jeznem nastopu je zelo težko biti miren, kar sem si želel, da bi razpravljal kot zadnji razpravljavec malo bolj po umirjenih tonih, ampak jaz bom vseeno skušal strniti vsebino na to, kar sem si pripravil. V začetku bi pohvalil vse pogajalce, ki so se pogajali s sindikati in v teh dveh letih uspeli priti do te rešitve, ki jo imamo trenutno na mizi, dogovorne rešitve. Trda pogajanja so bila. Finančni minister Klemen Boštjančič, minister za javno upravo mag. Franc Props s sodelavci so se dobro pogajali, bili korektni, niso v javnosti izletavali s takšnimi in drugačnimi napadi eden na drugega. Zelo dobro je to orisala petkova oddaja Studio ob 17. Sem Sem poslušal, je bila zelo korektna in je v bistvu povzela vse, kar bi se danes tu notri lahko pogovarjali o plačni reformi. Realen pogled na to, da je to korak naprej, je definitivno to, da po 16., 12. letih, odvisno, kateri datum gledamo, gremo korak naprej, da usklajujemo plače v javnem sektorju, še posebej na tistih področjih, kjer imamo največje kadrovske težave, kjer smo imeli 15 15 razredov pod minimalno plačo in se bodo z novim letom spravili na minimalno plačo. Imamo zelo kompleksen sistem, v katerem je 5 stebrov, 67 razredov, so plačne skupine, podskupine, so zelo raznoliki poklici, ki jih je zelo težko primerjati in enako ocenjevati. Ves čas te Slovenije imamo pa en kritičen problem, si upam trditi, nepriljubljene poklice, ki si jih nobena politična garnitura ne upa primerno nasloviti. In nepriljubljeni poklici so, začenši s funkcionarji, tudi sodniki, tožilci, policisti, pravosodni policisti. So to, učitelji, socialni delavci, delavci v zdravstvu in socialnem varstvu. Tisti, ki pač niso na poziciji moči in nimajo močnih predstavnikov. Medtem ko lahko vsak mesec spremljamo 50 najvišjih plač v javnem sektorju, ki velikokrat res grdo izstopajo navzgor, med 10 in 20, 25000 evri. Velikokrat tudi ni pojasnil in se seveda ljudje, ki to spremljajo razburjajo kako je možno, da so taka velika nesorazmerja. Jaz sem vesel, da smo uspeli s tem dogovorom določena nesorazmerja popraviti. Se pa veselim še bolj tega, kar je ostalo odprto, da se naslovi to pomeni znižati še obstoječa nesorazmerja, povečati storilnost, storilnost, učinkovitost javne uprave in hkrati nagrajevanje temu prilagoditi. Nasloviti tudi vprašanje dopustu, ki je v določenih poklicih res maratonsko tudi absentizem bo potrebno odpreti. To so stvari, na katere so že sindikati napovedali, da kar tako ne bodo pristajali na spremembe. Ampak zelo dobro je povedal minister za finance, ne pogovarjamo se avtomatsko o nekih spremembah, ampak na podlagi argumentov. Soočiti je potrebno argumente, videti kako se je tudi delovanje javne uprave v naši državi spremenilo. Žal k temu, da imamo na videz velikokrat neučinkovito javno upravo, je pa kriva tudi naša zaprocesiranost, hipernormiranost, cel kup zakonodaje tudi Evropa nam narekuje in velikokrat postopki trajajo zelo dolgo in imamo ljudje občutek, da pač v določenem delu javna uprava ni učinkovita. Imamo pa izzive pri skrbstvenih poklicih, pri poklicih, dela s soljudmi. Tam bomo definitivno morali pridobiti nove kadre in jaz verjamem, da tudi ta korak naprej pri tem plačnem popravkih plačne lestvice bo nekaj doprinesel. Zdaj grem malo na to izvajanje populistično predvsem kolegov iz opozicije, ki na zunaj na hodnikih cukajo za rokav že dve leti, popravimo plače funkcionarjem, kako naj dvignemo plače poslancem, ki so sramotno nizke? Ki smo na 20 tisočem mestu v javni upravi, ki smo na Balkanu in vzhodni Evropi najnižje plačani. Pa se ne bunim, samo želim prikazati to dvoličnost. Dajte popraviti, mi vas bomo podprli, ne bomo vas nabijali. Top. In čeprav nismo sebi dvignili plač, če smo rekli, da to delamo za bodoče funkcionarje, da bomo imeli pozitivno kadrovsko strukturo, da bomo imeli neko motivacijo, da bomo lahko pridobili ljudje na te odgovorne funkcije. Zdaj, dobimo itak vsepovsod kritike, ne bom kritičen samo do opozicije, si drznem vedno povedati brez dlake na jeziku, in bom kritičen tudi do novinarjev, ki to nabijajo, pa vemo, da na javni RTV preko 100 novinarjev ima 2000 evrov višje plače od poslancev, nabijajo pa poslanci. Ne pa dajmo vse karte na mizo. Jaz nisem nezadovoljen s svojo plačo, si pa želim, da teh nesorazmerij, ki jih imamo cel kup, ne bi bilo, da ne bi bil minister slabše plačan kot nekdo, ki mu je podrejen pa ima skoraj dvojno plačo od njega. Tako da te stvari je potrebno nasloviti. Biti pa korekten, jaz verjamem, da v politiki velikokrat pač gre za prestiž, tudi v javnem prostoru in se na tak način lotevamo tudi take, takega vprašanja kot so plače v javnem sektorju. Javni sektor je bil vedno predstavljen kot zažiralec gospodarstva realnega sektorja. Enkrat smo temu morali narediti konec. Jaz mislim, da je to korak naprej, seveda pa marsikoga boli, da je nam to uspelo, kar ni uspelo 16 let tistim, ki so želeli popraviti ta nesorazmerja. Sem pa seveda tudi sam nezadovoljen s končnim izplenom. Želim si še več, še več popravkov, tako da bomo na koncu imeli bolje urejen celoten ta sektor in da na koncu bomo imeli tudi zadovoljne ljudi, ki bodo svoje delo opravljali z veseljem in v dobro vseh državljanov.

vas cukajo za rokav, bi bilo dobro to povedati. Jaz vas sigurno nisem cukal nikoli za rokav, pa tudi za kaj drugega ne. Tako, da glede teh plač funkcionarjev in kjer ste govorili o populizmu sem jaz izrecno poudaril, da ne gre za populistično razpravo, ampak da gre za razpravo v luči tega, ali ta plačna reforma resnično odpravlja probleme tam kjer so in kjer dejansko ljudje bežijo iz sistema oziroma jih je premalo, da bi se lahko storitve normalno izvajale. In oprostite, funkcionarji, ne pravosodni, ne izvršilne veje oblasti in ne poslanci, ne bežijo iz sistema. Nisem še nobenega videl iz te dvorane, da bo šel delat v Hofer, še nobenega! Sem pa videl kar nekaj medicinskih sester, zelo dobrih, usposobljenih, ki delajo za blagajno v Hoferju. O tem sem govoril. Govoril sem o tem, da mora iti plačna reforma v smer, da odpravi probleme tam, kjer so, kjer so za ljudi najbolj pereči in šele potem lahko govorimo tudi o tem, da če funkcionarji izvršilne, zakonodajne, pravosodni, če dobro opravlja svoje delo si zaslužijo potem tudi višje plače, vendar ne skozi neko uravnilovko, skozi osnovno plačo, ampak skozi višji del ki naj bi bil vsaj 30 odstoten, glede na take ali drugačne rezultate. O tem sem jaz govoril in ta zakon žal ne gre v to smer. Ta zakon bo še vedno bistveno pustil bistveno podhranjene tiste ki so pomembni za delovanje posameznih sistemov, še vedno bistveno podhranjene. Povečal pa bo plače nekaterim, ki lahko smatrate vi, da imate prenizko plačo, jaz zase ne smatram, da imam prenizke plače, oprostite, imam pač plačo. Z njo živim že toliko časa, 20 let, mislim, da že, in se nad njo ne pritožujem. Pa verjamem, da si mogoče zaslužim malo višjo kot nekdo drug v tem Državnem zboru, pa tega nisem nikoli izpostavljal in nikoli ne bom. Tako da to je pač ta problem. Problem, da ne odpravljate anomalij tam kjer so največje. In dodatna težava je nastala, ko ste na začetku mandata odpravili mini davčno reformo, po kateri bi vsi, ne samo zaposleni v javnem sektorju, bi jim ostalo prihodnje leto ena plača več, ker bi bila olajšava dvignjena na 7500 evrov. Že to bi pomenilo bistven dodatek tistim, ki trenutno dobivajo najnižje plače. Tako da tam ste me narobe razumeli, spoštovani poslanec.

nanašala, ali na našo različno izobrazbo ali na našo starost, to ni pomembno? Poleg tega pa ne vem, mislim, da se o plačah v javnem sistemu ne pogovarjamo o tem, koliko si zaslužim jaz kot plačo, kot Sara Žibrat, koliko si zasluži plačo kolega Černač, ampak o funkciji poslanca.

ker se ne nanaša na noben člen. Sem pa poslanca že prej opomnila, da pač malverzira in manipulira na veliko in smo imeli že prej disput o tem. Tako da

Pričakovanja, ko smo šli v ta dogovarjanja znotraj s socialnimi partnerji, znotraj tega bom rekel celotnega obdobja seveda, so bila različna, mogoče nekje višja, drugačna in lahko rečem, da to, kar je na mizi, je kompromis, dober kompromis glede na to, kakšna so bila ta pričakovanja ob vstopu v ta dogovarjanja. Mogoče samo par besed še na to, da je veliko dela bilo opravljenega na področju senioritete, če temu smem tako reči. To se pravi, poskušamo to strukturo, ki nas bo pač, bom rekel, že, je že doletela in se bo še lahko poslabševala, kar se tiče starosti, starosti znotraj javnega sektorja, s tem izboljševati in mislim, da bomo pri tem uspešni. Zagotovo je tudi to znižanje, nominalno znižanje med plačilnimi razredi s 3 na 4 procente nekaj, kar bo na dolgi rok zagotovo prispevalo k vzdržnosti javnih financ. Ravno tako smo v tem zakonu, kar prej ni bilo sistemsko, naslovili inflacijo. V 80 procentih se bo pač usklajevala potem, ko bo ta zakon v v celoti stopil v veljavo. Do zdaj je bila to stvar dogovora. Če ga ni bilo, se plače niso uskladile. Kar pomeni, da smo s tem nekako poskušali pripeljati neko stabilnost znotraj sistema, kar se tiče vplivanja teh dejavnikov, povezanih z draginjo. Jaz se vam najlepše zahvaljujem za izražena mnenja in razpravo, ki je bila tukaj danes, ker pač imamo na tak način tudi z vaše strani zelo jasne poglede ali pa izražena mnenja, ki lahko v prihodnosti služijo pri tem, ko se pripravljajo različne odločitve. Seveda me pa zelo veseli tudi to, da smo tukaj skupaj ugotavljali, ste ugotavljali, ko sem poslušal, da v resnici javni sektor ni nekaj, kar je zajedavec gospodarstva. Da je to servis od začetka, če se pogovarjamo od predšolske šolske vzgoje do, bom rekel, potem visokošolske vzgoje, do varnostnega sistema, do sodnega sistema in nenazadnje tudi administracije znotraj države, ožje administracije, ki zagotavlja bom rekel to, da lahko te institucije, podjetja in državljani pač živimo v tej državi. Zagotovo je tudi lokalna skupnost pomemben del tega. Tako da me veseli, da imamo to zavedanje in prav bi bilo, da se znotraj, bom rekel tudi države večkrat na glas pove, da je celoten ustroj družbe odvisen ne samo od gospodarstva, ampak tudi od dobrega funkcioniranja javne javne uprave, v širšem smislu javne uprave. Tako da, jaz sem prepričan, da bomo v nadaljevanju, ko bodo te stvari prišle, bom rekel, do tega, da boste odločali v tem zakonu, lahko še marsikakšno stvar pojasnili in upam, da bomo na koncu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

Ugotavljam, da je še interes. Če želi razpravljati tudi predstavnik Vlade, prosim, da se prav tako prijavi s pritiskom tipke za vklop mikrofona, v tem primeru dobi besedo kot zadnji. Odpiram prijavo. Prosim za prijavo. Imamo sedem prijavljenih,

Zdaj ne vem ali sem preslišal, ampak se mi zdi, da nisem dobil nekaterih odgovorov na svoja razmišljanja na svoja vprašanja. Kakorkoli, zdaj bo še priložnost za to, verjamem. Verjamem tudi, da smo si jih zapomnili, gre predvsem za to ali je že v ta predlagan popravek obstoječega sistema vgrajena napakica, ki bo v nekaj letih povzročila, da bo spet treba razliko do minimalne plače doplačevati. če smo prav gledali ta predlog, je usklajevanje prvega, torej minimalne plače prvega razreda predvideno samo ob inflaciji nad 1,8 procenta in samo v procentu, ki je nad tem, nad to številko in če je to res, potem bomo kmalu spet imeli doplačevanje do minimalne plače. Drugič, še enkrat poudarjam. To ni nov sistem, to ni reforma, ampak je popravek obstoječega. Tamle se kolega smeji, posmehuje, tega sem navajen, ni problema, jaz pa govorim pa razpravljam tu resno, in sem hvaležen vsem, ki smo tule danes vsebinsko resno razpravljali, ker si vsi želimo kvaliteten javni servis, javni sektor, ki bo tudi za pošteno delo omogočal pošteno plačilo. Kakorkoli se vračam nazaj. Nov koncept bi pomenil prelom s starim, zastarelim, ki ne omogoča učinkovite, odzivne javne uprave, ki bi lahko dobro odgovarjala na potrebe sodobne družbe in nas državljank in državljanov. In sicer, namesto sedanjega koncepta, ko je dosežena izobrazba, najbolj pomemben ali pa ključni kriterij za umestitev v plačni razred predlagamo v NSi nov koncept in sicer, da je ovrednotenje dela, ki ga opravljaš ključni kriterij, potem pa se vsi dodatki za neugoden delovni čas, za delovno dobo in tako naprej, okrog njega naberejo ali pa dodajajo. Kaj je problem tega, da ostajamo pri obstoječem konceptu? To kolegi iz vladne strani, iz ministrstva vedo to, da imamo izrazito različno plačane ljudi za isto delo. Mladih v sistem ne dobimo, po domače povedano in v ključnih skrbstvenih poklicih lahko dva zaposlena ali pa dve zaposleni opravljata isto delo, ampak nekdo zaradi dolgega staža dobi plačano nekajkrat več kot pa nekdo mlad, ki bi rad začel kariero na tem delovnem mestu, kjer opravlja enako delo, poslušajte, v domu starejših ali pa v vrtcih, ampak je to popolnoma nestimulativno. Jaz mislim, da poznate te koncepte, kolegi iz Ministrstva za javno upravo, in da se da tu kaj narediti, da bomo res lahko govorili o sodobnem plačnem sistemu in o plačni reformi. Ključno je, osnovna plača za isto delo mora biti enaka, naj se pa potem ljudje razlikujejo po dodatkih. Za delovno dobo, za delo v neugodnem delovnem času in tako naprej, in to je pravično. Ne pa to, da je nekdo za isto delo plačan nekajkrat več. Pričakujem tudi, da se boste postavili v bran javnim zavodom, s tem ko ministrstvo in minister za finance že vnaprej

ali pa tudi storitev vrtcev in tako naprej. To se bo prelilo, če ne boste poskrbeli za to, da Ministrstvo za finance poskrbi ustrezno za finančni backup tem ukrepom, se bo to pač prelilo na pleča oskrbovancev oziroma njihovih sorodnikov oziroma občin v primeru domov za starejše. Toliko.

ki mu kratko rečemo MJU, torej Ministrstvo za javno upravo. In ravno danes se o tem pogovarjamo. Oglašam se seveda kot uradnica, ki sem večji del svojega življenja si kruh služila v javni upravi in jo zelo spoštujem in jo tudi zelo podpiram. Želim si, da bi bila učinkovita, predvsem da bi bilo učinkovito vodenje, zato bo moja razprava danes namenjena vam, ki boste ta zakon pripravljali za drugo branje kot prošnja. Prvič, da med vsemi javnimi uslužbenci ni uravnilovke. Vsi vemo, da nismo vsi odlični v razredu in tako ne moremo biti tudi javni uslužbenci vsi odlični. Naj bodo odlični tisti, ki resnično odlično delajo. Ministrstvo je pripravilo dobre napotke, kako ocenjevati odličnost, vendar žal odgovorni, torej tisti, ki vodijo, se dostikrat odločijo za lažjo pot. Nikomur se zameriti. Jaz mislim, da je treba vodje opolnomočiti, da bodo znali oceniti in tudi spodbuditi svoje sodelavce k učinkovitemu in odličnemu delu. Zato se zelo zavzemam, da bi imeli vodje več samostojnosti tudi pri delitvi denarja za delovno uspešnost. Kajti če imamo dobre in kompetentne vodje, je potem tudi uprava, ki jo oni vodijo, točno taka. Drugo, kar si želim je, da bi res prisluhnili lokalnim nivojem. Tokrat se res oglašam tudi kot predstavnica lokalne samouprave, torej kot predstavnica občin. Vi ste dobili na ministrstvo, jaz imam tukaj pred sabo kar nekaj dopisov združenj občin, tako Združenja mestnih občin kot Združenje občin ostalih pa občine Novo mesto, pa redarjev, ki delajo na lokalnem nivoju. Torej, glede na to, da dobro poznam tudi delo na lokalnem nivoju, vas najprej prosim za redarje, prisluhnite jim! Tudi oni so delavci s posebnimi pooblastili in prav je, da dobijo ta dodatek. Enostavno si brez njih, vsaj v večjih mestih, ne znamo predstavljati življenja, parkiranja, reda in tako naprej. Drugo, prosim vas, prisluhnite tudi županom, tistih iz manjših občin. Saj se človek pravzaprav vpraša, komu je težje: tistemu, ki v majhni občini s par javnimi uslužbenci naredi vse, kar naredijo veliki. Prosim vas, upoštevajte jih. In na koncu še v imenu mojih kolegov, direktoric in direktorjev občinskih uprav, ki nimajo svojega sindikata. Zato vas v njihovem imenu, prosim prisluhnite tudi njim, saj imate njihove predloge. Ne zmanjšujte njihovega ugleda in ne zmanjšujte tudi njihovih plač. Kajti v tem predlogu zakona, kot jaz razumem, bodo njihove plače lahko nižje kot so sedaj, ker bodo dobili namesto dveh samo eno višino plače za delovno uspešnost. Po drugi strani mislim, da se vsi strinjamo, da ni prav, da imajo podrejeni višjo plačo kot nadrejeni. Zakaj? Zato, ker nadrejeni odgovarjajo za delo podrejenega. Torej, jaz, spoštovana ekipa na Ministrstvu za javno upravo, verjamem, da boste zmogli do drugega branja resno proučiti tudi njihove predloge in želje. Hvala lepa.

Seveda, to bom še vedno počela, kadar bom slišala, da se dogaja izkrivljanje dejstev in manipuliranje z njimi, pa me bodo zato imeli kolegi tukaj na desni oziroma tukaj na moji levi zdaj v želodcu. Pa nič hudega, verjetno bom zaradi tega še kaj večkrat na naslovnicah takih revij, kot je Demokracija, pa Nova24. Pa tudi to sem se že navadila, tako da tudi to je včasih prav zabavno. Bom pa zdajle ponovila še enkrat za javnost, da bo jasno. Glede na to, da sem bila pač osebno izpostavljena s strani kolega Černača in mu povem, ja, da se pač moja plača, dokler bom jaz na položaju predsednice Državnega zbora, ne bo spremenila prav nič. Pa tudi vaša menda ne, gospod Černač? Jej, jej, jej, ampak veste, še ena stvar je, tudi jaz sem bila na več zaprtih posvetih o plačah poslank in poslancev. Tam so pa iz vaših vrst prihajali čisto drugi pozivi. da, da smo si na jasnem, dvig plač za poslanke in poslance prihaja v naslednjem mandatu. Da bo jasno za vse. In prav nič ne bo spremenilo tega dejstva. In tudi predsednica Državnega zbora je, kot vi pravite, prva med enakimi in bo imela isto plačo do konca mandata. Pa mi je tako čisto kaj mogoče za razliko od nekaterih. Hvala lepa. Hvala. Naslednja dobi besedo gospa Lena Grgurevič. Hvala lepa. LENA jaz mislim, da se je pač sistem plač v Republiki Sloveniji vsa ta leta pač res povsem nesistematično in krivično razkrajal. Vlade so puščale zgolj izbranim skupinam poklicev. Tako so se porušila pač vsa razmerja že do neke meje, ki je onkraj neke dostojnosti, bi rekla. Vsaj 15 let je ta sistem že nenaslovljen, je nevzdržen, krivično in sramotno je pa poniževal prav tiste najnižje sloje, med katerimi so, ne vem, gasilci recimo za en primer, ki tvegajo svoja življenja, ne dosegajo pa niti plače minimalne. Se pravi, popuščala se je zgolj najbolje plačanim znova in znova. Vemo katere politike in politične opcije so to podpirali. Vemo kdaj stavkajo določene določeni sindikati in v čigavem imenu. velike krivice smo videli tudi v času covida: kdaj je kdo prejemal določene dodatke, kako so bile določene skupine obravnavane in tako naprej. Enako je veljalo recimo tudi za upokojence, spomnimo se, kdo je bil tisti, ki jim je znižal odstotek od pokojninske osnove. To je bila vlada Janeza Janše in še zdaj so trpeli. Tudi to smo seveda naslovili tudi te težave poleg celotne prenove plačnega sistema. Torej, jaz sem ponosna na našo vlado, ponosna sem na Ministrstvo za javno upravo, Ministrstvo za finance. Oba ministra, ki sta uspela s sindikati javnega sektorja doseči tak premik. To je ena izmed bistvenih zavez, ki smo si jo zastavili in jo tudi realizirali. 16.20 (Nadaljevanje) bistveno je doseženo. Menim, da bo zagotovo potrebno še kaj narediti v smeri odgovornosti vseh zaposlenih

menim, da tudi kasneje v nekih dejanskih postopkih, kadar gre za očitne zlorabe javnih položajev in tako naprej, to je že povezano tudi širše s celotnim sistemom, ki mislim, da ne deluje. V naši državi imamo kar dobro spisane zakone, problem je v tem, da ne prihaja do večkrat, žal, odgovornega sistema in delovanja teh sistemov. Tukaj vidim, tukaj vidim Tako da, kaj pravim. Seveda bom z veseljem podprla ta, ta zakon in

Hvala za besedo, predsedujoči. Še enkrat, ker očitno prej nisem bil dobro razumljen. Zelo dobro je to pojasnil minister Props. Javni sektor je dober servis za državljane in za funkcioniranje države na več nivojih. Mi smo naslovili izziv plač, ki so bile pod minimalno plačo, 15 razredov. Ne mi govoriti, da to ni korak naprej. Seveda, en delček tega sistema so tudi plače funkcionarjev, funkcionarji niso samo poslanci, ministri, so tudi župani in še kateri drugi, danes niso tu omenjeni, in celo drugim funkcionarjem so se plače tudi v sklopu tega popravile. Mene boli, ko poslušam danes tekom razprav, velikokrat slabšalno nazivanje javnega sektorja, javne uprave. To definitivno ne pripomore do nekega pozitivnega dojemanja tega sektorja v očeh ljudi. Odgovorno kadrovanje in vodenje je pa problem v tej državi, ne zato, ker pride minister z ekipo petih ljudi, ki jim zaupa na ministrstvu, ampak zato, ker nekdo, ki izgubi volitve v mesecu dni, ko ima moratorij, nažge tisoč svojih strankarskih ljudi po razno raznih aparatih državne javne uprave. To je neodgovorno kadrovanje. Imam prijatelje, ki nimajo nobene veze s političnimi strankami, so strokovno visoko kompetentni in kaj mi govorijo, oni so v službi, tudi če je treba, do sedmih, osmih zvečer, ko je potrebno pripravljati proračune, tisti politični nastavljenci pa gredo ob pol štirih domov, če pa jim kdo kaj teži, pa te še zatožijo in imaš potem težave, in takih primerov sem slišal, žal veliko. Jaz mislim, da moramo mi to nasloviti. In jaz mislim za neko resno selekcijo, na kak način podeljevati, ne da imamo avtomatska napredovanja, ne da imamo avtomatske dodatke in to je tisti del, o katerem sem prej rekel, da me veseli. Da so bili zadnjič ti izzivi javno izpostavljeni, in da je dogovor, da se bo šlo v drugi korak plačne reforme, če jo tako imenujemo, prenove plačnega sistema, ki bo naslovil tudi to, želim pa seveda, da bodo pri tem vsi tvorno sodelovali, ne da določeni sindikati, kjer tudi imamo po dva, tri, štiri sindikate na eno panogo, potem s takimi ali drugačnimi motivi včasih s figo v žepu ne zaključijo teh pogajanj za mizo. Tudi to je potrebno. Vsi se moramo potruditi, jaz verjamem, da je veliko časa in naporov bilo vloženo v to prenovo plačnega sistema, verjamem pa, da se da še bolje, ni idealno, je pa umetnost možnega v danem trenutku, to se strinjam z ministrom in evo, želim

Hvala lepa, ker bo to le eden mojih zadnjih nastopov s tega mesta v dvorani, morebiti za konec pa za dobro voljo in optimizem en vic, zadnjih, v zadnjih treh tednih kar prijel in rečejo, Sajovic pove vic, Vlada dela dobro. Še enkrat ga bom povedal. Vlada dela dobro, če je po 15, 16 letih ta trenutek v ta Državni zbor prinesla plačno reformo. Ni in ne bo edina, pripravljena je že nadgradnja sistema pokojnin. Koraki, ki jih delamo na področju zdravstva pa niso vsem všeč, se ne primejo, so tudi začetek in pomemben del zdravstvene nadgradnje. Si je kakšna vlada do zdaj dovolila narediti premislek na podlagi, recimo zavarovanj v zdravstvu. Seveda ta rešitev, ki jo imamo, ni povsem idealna, ampak korak je bil odločilen, da zgodbo iz zavarovalnic prenesemo na javni sistem. Tudi davčne nadgradnje nikoli niso idealne, ampak s prvim korakom bomo prišli tudi do obdavčitve nepremičnin, ki si ga očitno vsi želimo, ampak na tak način, da prva nepremičnina ne bo obdavčena, naslednje pa seveda bodo. Zakaj sistem upravljanja te države, Vlade in koalicije deluje ustrezno? Zakaj je Slovenija uspešna? Zato, ker smo po rasti bruto družbenega proizvoda še leta 2022 zaostajali za povprečjem evropske skupine, danes smo pa eni od tistih, ki so po statistiki najvišje. Ker je stopnja brezposelnosti rekordno nižja, nizka in je občutno nižja od evropskega povprečja. Ker se slovenski javni dolg znižuje in je nižji od povprečja Evropske unije. Ker je stopnja inflacije v Sloveniji nižja od povprečja Evropske unije in danes ponovno sveži podatki tako za inflacijo kot tudi za brezposelnost, še se popravljamo. Danes govorimo o plačni reformi. Minimalna plača se je od minimalne plače v prejšnjem mandatu povečala za 22,4 Ker se je tudi zagotovljena pokojnina povečala za 20 odstotkov in ker se je popravila tudi povprečna plača. Torej rekordno visoki minimalna plača in pokojnina in minimalna plača, ki omogoča dostojno življenje, je ključ tudi te zgodbe, ki jo danes obravnavamo. Zato vsem sindikatom, pogajalcem, vladnim službam iskrena hvala. Minimalna plača mora omogočiti dostojno preživetje. Ta vlada dela dobro tudi za to, ker je namenila rekordna sredstva za znanost. V letu 2023 več kot 400 milijonov, v letu 2024 več kot pol milijarde. Dobro delo so tudi sto procentno počrpana vsa razpoložljiva evropska sredstva, za 3,4 milijarde evrov jih gre. obnovo po poplavah smo vložili že skoraj milijardo evrov, in pa delež energije iz obnovljivih virov smo povečali znatno in prišli na spoštljivih več kot 25 odstotkov. Zato je Slovenija uspešna, najbolj pa zato, ker so neto čisti dobički v gospodarskih družbah rekordno visoki. Vsaka taka debata, kot je današnja, je tudi politična. Prej je naša predsednica, ki je prišla razpravljati v dvorano, doživela kritiko, ampak vse popoldne, ko se pogovarjamo o plačah, v koaliciji sedi 20, 25 poslank in poslancev, okrog 20 Svobode,

Predsedujoči, hvala za besedo še enkrat danes. Večji uspeh kot doseže Vlada Roberta Goloba, bolj goreč odziv opozicije, ja kako ne drugače. Ja, kako naj se vede nekdo, ki 15 let ni uspel v tem državnem zboru vzpostaviti sistem, v katerem bi, kar se tiče plače, bilo več ali manj ta nesorazmerja bila odpravljena. Ja seveda jim ne more biti prav, ja kaj bi drugače pričakovali od opozicije. Ampak vprašanje je, ali je ta opozicija imela možnost ugrizniti v to kislo jabolko. Seveda je. A veste kdaj se je začela plačna reforma? 2007, 2008. Kdo je bil takrat na Vladi? Janez Janša? Ali se je od takrat kaj spremenilo? Ni. Tudi tista, ki se je začela, se ni končala. In prej sem poslušal kolega Černača kako benti nad tem kako so medicinske sestre slabo plačane. Ja, prosim gospod Černač, pa saj ste vi bili v vladi v teh 20. letih, osem let zagotovo, ja saj bi lahko spremenili, pa naslovili to. In veste, kdaj se je največ zgodilo anomalij in kdaj je prišlo največ za to do izraza, te anomalije? V času covida. Zakaj? Zaradi tega, ker ste procentualno dvignili glede na to, koliko ima kdo osnovno plačo. In kdo je dobil največjo povišico v času covida oziroma najvišji dodatek? Ja, seveda tisti z najvišjo plačo zdravniki, sestre, ki so bile pa v neposrednem stiku s pacienti, najbolj ogrožene so dobile pa drobiž. Ja, zakaj niste takrat spremenili tega? Ta zgodba o tej plačni reformi o kateri se danes pogovarjamo, naslavlja prav to problematiko nesorazmerij, in zdaj če ponazorimo, da bodo ljudje, ki nas poslušajo in gledajo razumeli za kaj gre, kaj se je vzdrževalo 15 let. Vzdrževalo se je to, da nekdo, ki je bil v 17., dam na primer v 17. plačnem razredu, je dobil od države razliko do 27. razreda, ker je bila tam nekje definirana minimalna plača. To mu je država dajala gor. Ta človek, ki je bil v 17. razredu, je potreboval celo svojo delovno dobo. Zakaj? Da je napredoval, do kje? Do višine minimalne plače? Kakšen motiv je imel ta človek delati dobro, kakšna spodbuda je bila to zanj? Nikakršna. S to reformo, o kateri se tudi danes pogovarjamo, pa bo z vsakim napredovanjem dobil več denarja za razliko od tistega sistema od prej. Pa še nekaj je. Kako se je splačalo nekomu s 17. plačnim razredom v prejšnjem sistemu, kako se mu je splačalo delati nadure? Ni se mu splačalo delati nadur. Zakaj? Ker te nadure niso bile plačane po minimalni plači, po 27. razredu do tistega, kjer mu je plačevala država. Ne, plačan je bil po osnovi, torej po 17. razredu plačnem, Razlika ogromna, deset razredov, in tisti, ki je iz, bom rekel, socialno ogrožene sredine, mu vsak evro še kako pomeni. In ni razlika, ali je razlika v tem ali dobiš naduro plačano 5 evrov ali jo dobiš 15 evrov, kakšen motiv je delati. seveda ni motiv. In če so to javni uslužbenci, seveda so šli kam delat, v gospodarstvo. In danes se pogovarjamo o čemu? O pomanjkanju kadra v javnem sektorju, zakaj? Gospodarstvu gre dobro. Nenazadnje tudi rezultati to kažejo, Slovenija spada med tiste države v Evropski uniji, ki ima največjo gospodarsko rast, in se preliva kader iz javnega v gospodarstvo. Ko je bila recesija, se je prelivalo kaj, iz gospodarstva v javni sektor in seveda največja umetnost je vzdrževati kaj, da gre eno z drugim z roko v roki naprej in tej Vladi je uspelo to, kar ni. Zdaj sicer mi tam kima poslanec, novopečeni poslanec, da ni tako oziroma se posmiha. Glejte, saj kar se tiče plačne zgodbe, je imela vaša stranka kar ogromno časa, da jo implementira, tako kakor danes nekateri to razmišljajo, žal, temu ni pristopila.

Slovenska demokratska stranka je Slovenijo v 33 letih zgodovine vodila izključno samo sedem let, medtem ko imate na vaši desni koalicijske partnerje iz SD, ki so bili praktično v vsaki vladi koalicijski partner. Hvala lepa. PODPREDSEDNIK DANIJEL KRIVEC: To ni postopkovno. Zaključujem splošno razpravo. O predlogu sklepa, da je predlog zakona primeren za nadaljnjo obravnavo bomo v skladu s časovnim potekom seje Državnega zbora odločali čez 15 minut v okviru glasovanj. S tem prekinjam to točko dnevnega reda in 83. sejo Državnega zbora, ki jo bomo nadaljevali z glasovanji ob 16.50. Hvala.

Spoštovane kolegice poslanke, kolegi poslanci, gospe in gospodje! Nadaljujemo s prekinjeno sejo Državnega zbora. Prehajamo na glasovanje o predlogih odločitev. Najprej bomo glasovali o 1., nato pa še o 2. točki dnevnega reda. Prosim vas, preverite delovanje svojih glasovalnih naprav! Nadaljujemo sprekinjeno 1. točko dnevnega reda, to je z obravnavo liste kandidatov za ministra Vlade Republike Slovenije. V skladu z 232. členom Poslovnika Državnega zbora se o imenovanju ministrov glasuje tako, da se glasuje o listi kandidatov za ministra kot v celoti. Na glasovanje tako dajem naslednji predlog sklepa: Državni zbor imenuje magistra Boruta Sajovica za ministra za obrambo in doktorja Vinka Logaja za ministra za vzgojo in izobraževanje. Glasujemo. Navzočih je

Navzočih je 72 poslank in poslancev, za jih je glasovalo 46, proti pa 26. (Za je glasovalo 46.) (Proti 26.) Glede na izid glasovanja ugotavljam, da sta ministra Vlade Republike Slovenije imenovana. Prosim novoimenovana ministra, da zasedeta svoja ministrska sedeža.

Ministra bosta v skladu s 113. členom Ustave Republike Slovenije prisegla pred Državnim zborom. Prvi bo prisegel magister Borut Sajovic, minister za obrambo, gospod Sajovic. Prosim. Predsedniku, hvala lepa za zaupanje vsem, vam pa za podporo vsem, vsem 90 pa priporočilo za sodelovanje. Prisegam, da bom spoštoval ustavni red, da bom ravnal po svoji vesti in z vsemi svojimi močmi deloval za blaginjo Slovenije.

Kot drugi bo prisegel doktor Vinko Logaj, minister za vzgojo in izobraževanje. Prosim, doktor Logaj. Spoštovani gospod predsednik, hvala lepa za predlog in zaupanje. Spoštovani poslanci, hvala lepa za vašo podporo. Prisegam, da bom spoštoval ustavni red, da bom ravnal po svoji vesti in z vsemi svojimi močmi deloval za blaginjo Slovenije.

Hvala lepa. Spoštovanima ministroma Vlade Republike Slovenije čestitam k imenovanju in jima želim uspešno opravljanje ministrske dolžnosti. Ker je poslanec magister Borut Sajovic imenovan za ministra, v skladu s prvim odstavkom 14. člena Zakona o poslancih začasno ne more opravljati poslanske funkcije. O tem bom takoj obvestila Državno-volilno komisijo in jo zaprosila, da 82. TRAK: (JJ) kateri kandidat oziroma kandidatka bo v skladu z drugim odstavkom 14. člena Zakona o poslancih nadomestil oziroma nadomestila navedenega poslanca? Na podlagi obvestila Državne volilne komisije bo Mandatno-volilna komisija pripravila poročilo in predlagala Državnemu zboru v potrditev mandata ter o svojih ugotovitvah poročala Državnemu zboru. S tem zaključujem to točko dnevnega reda. Nadaljujemo sprekinjeno 2. točko dnevnega reda, to je s prvo obravnavo Predloga zakona o skupnih temeljih sistema plač v javnem sektorju. In prehajamo na odločanje o naslednjem predlogu sklepa: "Predlog zakona o skupnih temeljih sistema plač v javnem sektorju je primeren za nadaljnjo obravnavo" in glasujemo. Navzočih je 72 poslank in poslancev, 46 jih je glasovalo za, proti pa dva. Ugotavljam, da je Državni zbor sklep sprejel. Zato bo predlog zakona dodeljen v obravnavo Odboru za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo kot matičnemu delovnemu telesu. In s tem zaključujem to točko dnevnega reda. Prehajamo še na obvestilo, še malo prosim potrpljenja, na obvestilo predsednika Vlade, da bo funkcijo ministra za digitalno preobrazbo namesto doktorice Emilije Stojmenove Duh, ki je s funkcije ministrice za digitalno preobrazbo odstopila, začasno opravljal Klemen Boštjančič, minister za finance. Predsednik vlade doktor Robert Golob je 7. oktobra Državni zbor obvestil, da bo funkcijo ministra za digitalno preobrazbo začasno opravljal minister za finance Klemen Boštjančič. Državni zbor se na podlagi 115. člena Ustave Republike Slovenije ter v skladu s 112. in drugim odstavkom 234. člena Poslovnika Državnega zbora seznanja z naslednjim sklepom: "Na podlagi obvestila predsednika Vlade, doktorja Roberta Goloba in v skladu z drugim odstavkom 234. člena Poslovnika Državnega zbora bo funkcijo ministra za digitalno preobrazbo na mesto doktorice Milje Stojmenove Duh, ki ji je funkcija ministrice zaradi odstopa prenehala, začasno opravljal minister za finance Klemen Boštjančič. S tem zaključujem 83. izredno sejo Državnega zbora in vam vsem želim lep večer.